продължаваме работа с разискванията. Уважаеми господин Ченчев, имате думата за изказване. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди да вляза в тази зала като народен представител – предполагам, знаете всички, работих като журналист. Сега ще Ви кажа какво ми направи впечатление като журналист по темата и, разбира се, темата, която днес и сега разглеждаме по отношение на Доклада. Какво установява този доклад и защо ние сме с „особено мнение“? Колегата Гечев Ви изчете 20 препоръки на Комисията за защита на личните данни. Изпълнени ли са? Не са! Защо? От 2008 г. нямаме никакво действие по смяна на операционните системи. Защо? Кой е отговорен? Има ли виновни? Както става ясно, наказани няма, нито един! Това какво е?

и какво установи. Де факто ние разбрахме, че има 20 сериозни неизпълнени препоръки. Двадесет! И неизпълнението им

Ето това трябва да обсъдим, не да говорим за комунисти, за всичко останало! И да, господин Председател, затова имаше и толкова процедури по начина на водене. водене. Не само излязохме от темата, а влязохме в едни други теми, които, между другото, бяха продиктувани тук, от тази трибуна, днес по-рано през деня. Защото имаше и в декларация обида към български граждани от политическа партия.

Та, по темата. Нека някой или господата от НАП да излязат и да кажат виждат ли отговорен, виновен? Защото, ако, както каза колегата, това 20-годишно генийче, което звъни по телефона и сигнализира, че системата е хакната и че е съвсем нормално преди това при такава липса на защита на тази система, защото операционните системи не са подновявани, не са ъпгрейдвани – единадесет години, забележете, ами, със сигурност можем да предполагаме, че е имало и друг пробив. Имало ли е такъв – да кажат хората от НАП или конкретно и пряко отговарящите за това направление.

Защо!? Можем ли да допуснем ние като опозиция, че Вие го криете? Можем, разбира се. Можем! След като не е готов и не е допускан толкова време, можем! Ние тези съмнения искаме да разсеем, нищо повече! Но не го правим. По-скоро Вие не го правите, защото с Вашите реакции и с начина, по който водите дебата това, което изместихте като тема, се стигна дотук, че българските граждани сега не могат да се ориентират правилно какво всъщност се е случило в НАП. Самите ние не можем да се ориентираме – 45 минути доклад, и накрая нищо! Прочитат се за четири минути две решения. Естествено, че има недоволни, естествено, че има неразбрали. Оставете залата тук! Хората отвън трябва да знаят какво се е случило – техните данни са изтекли! Техните! Даже данните на техните починали близки са изтекли, за фирмите, за това, че има опасност и тя продължава да съществува. Може ли сега към днешно време някой да гарантира, че източените данни няма да бъдат ползвани от някой – било с корпоративна цел или с някаква друга користна цел? Може ли някой да гарантира, след като са изтекли тези данни вече един път? Сега каквото и да направим – не чухме ли нещо изключително тревожно, уважаеми дами и господа народни представители? А именно: 52 млн. лв. са дадени за договор с „Информационно обслужване“ – 52 милиона са общо с фирмите подизпълнители, 52 млн. лв. за какво? А преди това колко са дадени? Е, като са дадени, как са разходвани, след като 11 години нищо не е правено и имаме източване на 6 милиона данни? И сега даваме 52 милиона! И отвън като отидем, ще ни кажат: „За какво ги дадохте тия пари? За какво гласувахте? Бюджетни средства!“ Ето това са важните въпроси!

да разбере каква е истината и тази истина да излезе, за да не се повтаря това. Всички в един момент можем да бъдем засегнати от това нещо и никой не ни гарантира, че няма да се случи.

Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Искам и аз да се присъединя към думите, с които започна професор Гечев. Смятам, че имаше нужда от тази анкетна комисия, най-малкото защото тя произведе един доклад

От преждеговорившите чухме, че от този доклад нищо не се е разбрало. Ами няма как да се разбере, уважаеми господа, защото трябва да се прочете!

има достатъчно констатации, които показват каква е картината в държавната администрация по отношение на информационната сигурност и киберсигурността. Няма какво да се заблуждаваме – проблеми има. Тези проблеми са причинени от множество обстоятелства, най-важното от които е – наистина за последните сигурно сигурно повече от 20 години не се инвестира достатъчно, няма достатъчно бюджетни разходи по отношение на това да се създават такива информационни системи, да се поддържат такива информационни системи. Могат да се дадат много примери, в които, когато са създавани тези информационни системи, дори не е минавало през акъла на ръководещите на тези администрации, професор Гечев, да предвидят средства за поддръжка. Така ли е? Така е. Това беше един от основните изводи, които установихме. Друг важен извод за мен, който установихме, е, че от НАП в желанието си да предоставят повече електронни услуги на българските граждани не са положили достатъчно усилия за осигуряване на информационната сигурност. И при двете изслушвания те признаха това под своеобразна форма. Така ли беше? Така беше. да използваме квалификации, че 11 години не се била поддържала съответната информационна система?! Уважаеми колеги, прочетете всъщност какво пише в изнесената информация! Прочетете как кореспондира това с изявлението от Вас, че са похарчени толкова много милиони, като не е била поддържана тази система?! Стана ли ясно на народните представители от изказванията до момента кой носи ангажимент за изработването и за поддържането на информационните системи на НАП? Не! А отговорът какъв е, уважаеми народни представители? Отговорът е, че тези системи са разработвани предимно от служители на Националната агенция за приходите. за приходите. Може би ще призова госпожа Димитрова накрая да направи изложение, за да разберем най-малкото какво се е случило, след като приключи в началото на декември работата на Анкетната комисия, а именно какво се е случило до момента, какво е продължила да прави НАП до настоящия ден за това да се повиши сигурността на информацията, която се съдържа в информационните ѝ масиви. Уважаеми народни представители, не мисля, че ние можем да говорим с лека ръка, че една система не е била поддържана повече от 10 години. Все пак наистина се запознайте, за да прочетете какви действия са били извършени през годините назад.

и ръководителят на отдела за информационна сигурност, и ръководителят на Инспектората на Националната агенция за приходите вече не са служители на Агенцията. Нека все пак да напомним, че се води досъдебно наказателно производство. Представителите на Апелативната специализирана и Специализираната прокуратури съвсем ясно обясниха, че се касае за кибертероризъм. Това е едно от обвиненията, които са били повдигнати на обвиняемите лица. Станали ли сме свидетели през последните години на такива престъпни деяния на територията на България? Не! Именно поради тази причина установихме един от сериозните ни проблеми в действащото законодателство. Има много нови форми на престъпни посегателства, свързани с компютърните системи и технологии. За съжаление, нормативната ни уредба, и то в частта ѝ на Наказателен кодекс, явно не е достатъчно адекватна. Не може да се предвижда най-високо наказание „лишаване от свобода“ – 5 години, за сериозно компютърно престъпление, което може да засегне десетки, стотици или милиони физически или юридически лица. Наистина вместо да се съсредоточим, да се обединим и да постигнем консенсус около това да видим какво е необходимо да се промени в тази ситуация, ние използваме удобно някои данни, без да прочетем други такива. Но няма да продължа в този дух, а ще призова за повече отговорност, защото смятам, че този киберинцидент бе достатъчно сериозен сам по себе си и цялата държавна администрация трябва да положи максимални усилия, за да не допуска да се случват такива инциденти в бъдеще. Как може да се постигне това? С препоръките, които дадохме ние като народни представители – членове на тази Временна анкетна комисия! Държа да заявя от тази трибуна, че тези препоръки ги коментирахме и смятам, че постигнахме някакъв своеобразен консенсус по тях. Част от тези препоръки могат да бъдат изпълнени веднага, за други – изисква повече време или повече средства. Трябва да гледаме реално на създадената ситуация, за да изискваме от държавната администрация да представи в крайна сметка и някакъв отчет за изпълнението на тези препоръки. Има смисъл от такива анкетни комисии тогава, когато впоследствие се проведе и някакво повторно изслушване, без значение дали ще е в същия формат, от Анкетната комисия или от пленарната зала,

И аз съм склонен да се съглася с Вас, че трябва да се потърси отговорност, но тя трябва да се потърси там, където я има – на всичките ѝ нива. На всичките ѝ нива! че не е приключило наказателното производство. След като приключи това наказателно производство, ние можем да направим и нашите политически изводи, уважаеми народни представители. Ако това наказателно производство докаже по един безспорен начин, че е налице кибертероризъм от тези лица или че има виновни други, включително и длъжностни лица, те трябва да получат своето заслужено наказание, но да слагаме образно казано каруцата пред коня аз не смятам, че е редно. Все пак и в медийното пространство станаха известни някои факти и обстоятелства, свързани с въпросната фирма, която открай време е предлагала услугите си на държавната администрация и явно е действала по определени схеми: наемете ни, ние ще намерим Вашите слабости в компютърните Ви системи и технологии, а пък Вие ще ни платите едни много добри суми. Това на какво Ви прилича, уважаеми народни представители? На какво Ви прилича?! Искам да завърша с призив към изпълнителния директор на НАП госпожа Димитрова да представи това, което е направила Агенцията през последните месеци. Особено, госпожо Димитрова, след приключване на работата на Анкетната за да разберат всички български граждани има ли за какво да се притесняват, защото тук чухме, че е станала трагедия, уважаеми народни представители. Чухме преди това и призиви да бъдат подменени личните документи – всички лични документи. Уважаеми народни представители от „БСП за България“, все пак да Ви уведомя, че Министерството на вътрешните работи предприе кампания за предварително изтегляне на сроковете на документите за самоличност, които изтичат – гражданите да имат възможност да си ги подменят преди да изтече съответният срок. Това беше по желание на всички български граждани, които са го изявили пред компетентните органи. Но, но нека да наблегна, че получихме писмена информация, включително и изслушахме представители на Нотариалната камара и на Висшия адвокатски съвет – точно за да разберем какви биха били негативните последици от една злоупотреба с изтеклите лични данни. Някак си удобно пропуснахте да кажете, че нито един представител на тези компетентни институции, които бяха изслушани или от които получихме писмена информация, а това бяха и Камарата на частните съдебни изпълнители, и на Асоциацията на фирмите, предоставящи бързи кредити – там, където е най-сериозният риск. Най-сериозният риск, защото при банки, прехвърляне в Нотариална камара, включително на моторни превозни средства, на недвижими имоти съвсем ясно и категорично бе заявено, че няма как да има незаконна сделка след злоупотреба с тези изтекли лични данни. Да, тази тема се превърна в актуална през последните години, след като се появи новото законодателство и на европейско, и на национално ниво за защита на личните данни. Но ние много бързо забравихме в годините назад, преди 10 – 15 – 20 години, как личните ни данни събираха всички, при които отивахме да ни предоставят някакви услуги. Да, безспорно трябваше да се въведе ред. Да, безспорно трябва да се спазват правилата и тези, които злоупотребяват с тях,

че е поддържана системата през тези 11 години, за които говорим. Да де, но проблемът не е в това, че системата е поддържана. Защото всички тук, макар и да не сме специалисти, знаем, че това е една система, която изисква съответното подобряване или ъпгрейдване, както се казва. Сега в Доклада на Комисията за защита на личните данни – точка 11, хората съвсем коректно са написали следното нещо, за което аз казвам: „Не са предприети действия за обновяване на операционните системи от Windows към актуални версии от 2013 г. и 2016 г. – новите Windows системи.“ Ето затова питам аз: затова ли българският данъкоплатец, парите му, данъците му отиват там – да се сключи договор, да се поддържа една система, която обаче не се развива, и е казано в Доклада? Защо не е направено и кой е отговорен? Много е просто! Кой е отговорният за това? Не да си отидат двама ръководители на звена. И те са си отишли знаете ли как? Благодарим ти за работата, довиждане, ръкостискане, взаимно съгласие – взаимно съгласие, забележете! Е, това ли е? проблем има в държавата, станал е този пробив, нито един виновен, нито един. Да, тук Анкетната комисия е установила, дала е препоръки, констатации е имало и накрая? Нещо много важно – точка 10, пак в тези препоръки, или даже бих ги нарекъл констатации на Комисията за личните данни, това се е случило. Това не е направено – тези 20 точки, не са.

Вие в началото на изказването си споменахте наистина колко важно беше създаването на тази Временна анкетна комисия. Именно беше важно най-малкото поради това да успокои надигналото се обществено притеснение, подхванато доста и от медиите, и от някои колеги в залата – визирам по-скоро лявата страна на залата, че наистина българските граждани с откраднатите лични данни имат повод за притеснение, че ще им бъде прехвърлено имущество, че ще бъдат теглени бързи кредити от тяхно име и така нататък, и така нататък.

също така нотариусите, частните съдебни изпълнители, дадоха това успокоение на българските граждани да не се продължава паниката, че наистина с техните лични данни и с тази част, каквато е била открадната, подчертавам, може да се злоупотреби по икономически начин с тях. Но Вие споменахте тук и един важен нюанс за работата на тази фирма, за съжаление, която осъществи тази атака, понеже имаме процесуални действия, няма да влизам в много подробности. Понеже казахте, че го е правила този номер на държавни институции, институции, пропуснахте да кажете, че го е правила и срещу частни фирми. Докато тази атака срещу държавата може да бъде определена като тероризъм срещу тези частни фирми, на които са осъществявали пробив и хакерски атаки срещу системите, базите данни, имейлите, за мен е чиста форма на рекет и изнудване, което в нашето съвременно, демократично общество не може и няма да бъде толерирано. Също това беше важен нюанс, който от работата на Комисията стана ясно, стана ясно за обществото и за българските граждани, че такова нещо държавата, институциите няма да толерират.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ципов, ще се съглася с Вашата част на изказването, че трябва да бъде поета отговорност и Вие твърдите, че има такава, поета с оставките на двама работещи в НАП. Ще се съглася и с Вашата констатация, че това е елемент от националната сигурност. Тук идва моят въпрос към Вас: към Министерския съвет има ли орган, наречен Съвет по сигурността? В този съвет има ли председател? Председателят не е ли министър председателят? Какво е взел този съвет и какво е предвидил като мерки да не се случи тази криза? След случването на тази криза какви мерки е предложил този съвет? Кой ще предложи Кой ще предложи и ще потърси отговорност на председателя и на Съвета за неговата работа? Господин Ципов, все пак Вие като председател на тази временна комисия трябва да попитате този съвет какво работи, а и Вие сте били част от

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Господин Ченчев, съсредоточихте се в констатациите и препоръките на Комисията за защита на личните данни. Искам да Ви кажа, че има много по сериозни констатации и препоръки например в информацията, предоставена от Държавната агенция „Електронно управление“. много по-сериозни – и за липса на достатъчно средства, и за липса на достатъчно обучение, и за липса на достатъчно квалифицирани кадри, и за липса на достатъчно средства за възнаграждения на тези специализирани кадри. Само че Вие се хващате за няколко конкретни препоръки. Добре, важни са безспорно, но тези препоръки са залегнали в наказателното постановление, с което е санкционирана Националната агенция за приходите от страна на Комисията за защита на личните данни, а там в момента тече дело. дело, наложена е глоба, професор Гечев, от 5 млн. лв. Така е санкционирана. Така и не можахте да разберете какво казвам. Ние може да искаме да се реализира съответната наказателна отговорност тогава, когато по един безспорен начин и в рамките на наказателното производство, и в рамките на административното производство се посочат виновните лица. Персоналната отговорност за допустимостта този киберинцидент да се случи се носи от двамата пряко отговорни за сигурността на информационните масиви на Националната агенция за приходите служители, които са си заминали. Пак Ви казвам, по време на това наказателно производство може да бъде реализирана и наказателна отговорност и към други лица включително и длъжностни лица. Това, че към момента има обвинени лица и продължава досъдебното наказателно производство, не означава, че не може да бъде потърсена такава и от други лица.

Съвет по киберсигурността и той би се занимавал с тези киберинциденти. Той би отправил препоръки за подобряване на картината, която е в държавната администрация. Но отново да кажа – наистина тази картина има необходимост да бъде подобрена. Уважаеми народни представители, нека все пак да чуем представителите на Националната агенция за приходите, за да видим дали те наистина след този инцидент са предприели необходимите мерки и действия именно в посока повишаване на сигурността. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. По начина на водене – имате думата, господин Гечев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Използвам тази процедура, която наистина е по начина на водене, за да не се дава понякога, не бих казал, дезинформация, но отклоняване на информация. Петте милиона, за които говорите, господин Ципов и уважаеми господин Председател, е от левия в десния джоб. Българската държава ще глоби над пет милиона… Кой ще ги плати? Българската държава! Въобще не трябваше да използвате този пример! Вместо те – отговорните лица, да платят, което аз казвам, от джоба си,

Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Уважаема госпожо Димитрова, имаше въпрос към Вас – заповядайте, имате думата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ще представя пред Вас информация за това какви конкретни мерки сме предприели след приключване на Анкетната комисия за повишаване на информационната сигурност на базите данни и на информационните системи на Националната агенция за приходите. Стартирахме процес по конфигуриране на приложната защитна среда с оглед идентифициране и блокиране на всякакви опити за експлоатация на уязвимости в публичните приложения на Агенцията ни на основата на софтуер с отворен код; реализирахме допълнителен защитен слой на публичния сайт на НАП чрез конфигурирането му по начин, позволяващ използване на анти- DDoS доставчик клауд През този канал минава единствено публична информация, налична на интернет страницата на НАП, тъй като и към момента продължават атаките от тип „отказ от услуга“ срещу публичните ни АТ ресурси. Извършихме постоянно наблюдение и в момента извършваме постоянно наблюдение на логовете на приложенията и системите; внедряваме системи и процеси за централизирано наблюдение на регистрираните потребителски дейности с цел подобряване нивото на информационната сигурност. Реализирахме непрекъснат 24-часов мониторинг седем дни в седмицата на критичните ни системи с цел бързо и своевременно установяване на евентуални проблеми и възстановяване на работоспособността им. Извършихме и преконфигуриране на връзките между устройствата за съхранение на данни, в резултат на което се повиши пропускателният капацитет, надеждността на мрежата и работоспособността на системите. Създадохме потребители с административни права в активната директория на НАП с цел следене на опити за достъп и атаки; активиран е и процесът на регистриране на действията, проследяване и нотификация в реално време при опити за използването им. Преконфигурирахме връзките на сървърите на базите данни и приложенията, което доведе до увеличаване на бързодействието и ефикасността на информационните системи. По този начин освен повишаване на производителността, постигнахме и гарантиране на устойчивост на връзките чрез тяхното дублиране. Инсталирахме последна версия на операционна система Microsoft Windows сървър 2019 г. с всички необходими защити. На някои от критичните за администрацията информационни системи, като например „порталът за електронни услуги“, извършихме актуализация на приложната среда с по-висока версия, което чувствително ограничава повърхността за атака срещу базовите компоненти на системите и съответно увеличава нивото на информационна сигурност. Информационните системи са обновени на възможните най високи нива с цел гарантиране работоспособността на системите и приложенията. Разработихме план за актуализация на версията на криптографските протоколи, които осигуряват сигурност на комуникацията. Поради наличието на голям брой услуги – над 130, които предлагаме на нашите клиенти, организирахме информационна кампания, за да ги уведомим какво следва да направят, за да могат да използват услугите след актуализацията на версията на криптографските протоколи. От 17 февруари тази година всички електронни услуги и сървиси на НАП се достъпват чрез криптографски транспортен протокол, версия 1.2, с което Националната агенция за приходите стана първата публична администрация, която напълно изпълни изискването на Наредбата за минималните изисквания за мрежова информационна сигурност. Периодично извършваме сканиране на технически уязвимости на всички публични АТ ресурси на Агенцията. Реализирахме възможност за двуфакторна идентификация на администраторите на базите данни след идентификация с потребителско име и парола, и класифициран електронен подпис. На 18 декември миналата година подписахме договор с „Информационно обслужване“ АД за изграждане и управление на отказоустойчива, резервирана, производителна, защитена и документирана информационна и комуникационна инфраструктура на НАП. Основната цел на договора е изграждане и управление на информационна и комуникационна инфраструктура, която отговаря на изискванията на международните стандарти и най-добри световни практики. Това включва: гарантиране на максимално високо ниво на информационната сигурност чрез интегриране на защитни стени от ново поколение; обособяване на нов производителен и резервиран централен процесорен блок за обработка на информацията; интегриране на защитни стени за уеб приложенията за защита от съвременни атаки; обособяване на нова отказоустойчива, резервирана и производителна среда за съхранение на информацията и данните; интегриране на нови специализирани устройства за резервиране и възстановяване на информацията; инсталиране на решения за информационна сигурност за справяне със съществуващите и новооткрити кибератаки, което да се интегрира с всички компоненти на информационната ни инфраструктура; инсталиране и конфигуриране на софтуерни решения за наблюдения, управление и изпитване на информационната и комуникационната инфраструктура на НАП. Този договор е със срок за изпълнение 12 месеца след подписването му, и очакваме да приключи до края на тази година. Той обаче е само първата фаза от цялостния ни Проект за модернизация на информационните системи. Предстоят втора и трета фаза. Втората фаза обхваща основно изграждане на информационна и комуникационна инфраструктура на териториалните ни структури, а третата фаза обхваща услуги по настройка, управление, експлоатация на съществуващите и доставяни нови ресурси в информационната и комуникационната структура във всички структурни звена на НАП. Реализацията на тези фази на цялостния ни проект за изграждане на нова АТ инфраструктура на НАП не само ще позволи прилагането на политики, гарантиращи високо ниво на мрежова и информационна сигурност, но също така ще повиши ефикасността на процесите и сигурното функциониране на нашите системи. По отношение на международния обмен на информация. През месец август миналата година имахме проверка от представители на глобалния форум към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, по време на която проверяващият екип формулира препоръки за изпълнение като условие за успешно преминаване на следващия етап на проверката. Голяма част от дадените препоръки вече са изпълнени. В момента работим усилено за изпълнение на всички останали препоръки, така че автоматичният обмен на информация да бъде пуснат най-късно до края на годината, след следващия етап на проверката на Глобалния форум. В периода 14 – 15 януари тази година организирахме техническа помощ от експерти на Глобалния форум, които посетиха НАП и направиха предварителна оценка за състоянието на информационната ни сигурност. Резултатите от срещата могат да се определят като положителни, тъй като представителите на Глобалния форум отбелязаха нашия съществен напредък, както и факта, че мерките, които сме предприели в краткосрочен и средносрочен план, са подходящи и правилни, и намаляват значително вероятността за други инциденти. До края на месец март ще представим на държавите – членки на Европейския съюз, въпроси за самооценка и нов сертификат за сигурност, като уверението на държавите членки е, че след получаването им ще може да бъде рестартиран автоматичният обмен на информация в рамките на Европейския съюз. На 31 януари тази година отправихме искане до Секретариата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за отваряне на канала за комуникация за автоматичен обмен на информация с юрисдикции извън Европейския съюз. Очакваме в скоро време този канал да бъде активиран отново, за да изпратим вече подготвените данни за финансови сметки за 2018 г. По отношение на наказателното постановление на Комисията за защита на личните данни. Знаете, че ние сме подали жалба до съда срещу наказателното постановление, тъй като го считаме за незаконосъобразно и неправилно. Нашите мотиви са следните. Безспорен е фактът, че неоторизираният достъп до информационните системи на Агенцията и последвалото неправомерно разпространение на лични данни са резултат на злоумишлени действия, обявени за престъпление съгласно Наказателния кодекс на Република България. Считаме, че Националната агенция за приходите като обект на това злоумишлено посегателство не следва да носи отговорност за настъпилите вредоносни последици, още повече че от проверката на Комисията не са констатирани деяния на Националната агенция за приходите в в качеството на администратор на лични данни, както и на служители в Националната агенция за приходите, отговорни за опазването на тези данни, които да обосновават посоченото нарушение. И това е точно поради факта, че достъпът е причинен вследствие на престъпно действие без оглед на предприетите мерки за сигурност и въпреки тях. Нито фактът за нарушение, нито в наказателното постановление на Комисията за защита на личните данни е описано точно в какво се състои техническата уязвимост на информационните системи на НАП и как тази техническа уязвимост е улеснила извършването на неоторизирания достъп при условията на причинно-следствена връзка. Това са главните причини, поради които ние считаме, че наказателното постановление не отговаря на основни законови изисквания, тъй като в него не се установява по безспорен начин извършено от страна на НАП нарушение, не се съдържат достатъчно конкретни описания на обстоятелствата, при които е било извършено това нарушение,

НАП, както и всеки друг субект в електронния свят, не е застрахован от риска злонамерени субекти да извършват престъпления, които да донесат вреди не само на администратора на лични данни, но и на всеки засегнат гражданин. Накрая искам само да уточня

Това не е договор, по който страна е единствено НАП. Това е договор, който обхваща информационно обслужване на всички агенции в състава на Министерството на финансите, включително и самото Министерство на финансите, като стойността, отделена като разход за НАП, е 860 хиляди. Съжалявам, че не е станала известна допълнителната информация, която представихме за квалификацията на колегите, които работят в „Информационни системи“, тъй като щеше да стане ясно, първо, че Инспекторатът, който е от 60 души, включва няколко звена и само едно от тях – пет човека, отговарят за информационната сигурност.

…всъщност държа да го подчертая, защото много пъти се коментира тази информация, е с гражданско образование „Електроника“ и има специалност „Проектиране и разработване на електронни системи“.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

за пореден път – 3 години вече в това Народно събрание, и Вие, и титулярният председател на Народното събрание госпожа Караянчева имате зловредния навик да обявявате край на разискванията. Сега, като възникнаха въпроси след изказването на госпожа Димитрова, ние как да ги зададем – питам Ви Вас, появиха много въпроси? Ние сега разбрахме, че до края на годината НАП е в абсолютна европейска изолация, защото информацията е спряна. Ето сега го разбрахме – признание, уважаеми господин Председател! Вие какво ще направите по въпроса? Ами открийте дебата – ето Ви го признанието. Нещо друго. Уважаема госпожо Димитрова, вярно ли е, че в договорите с подизпълнителите никъде не е вменена клауза за отговорността? Тези частници прибират едни пари и никаква отговорност! И знаете ли кое е по-страшното – че Вие идвате тук, червите се от тази трибуна, прикривате или не прикривате нещо, но Вие заставате тук, а някои хора си прибират едни пари като подизпълнители, без никаква отговорност, няма го в договорите. Е така докога ще я караме!? Господин Председател, моля Ви, когато има дебати, когато ще изслушваме страна по тях,

Няма да отговаря на въпроса дали може да зададете въпроси, които сега са възникнали във Вас от факти, които току-що сте научили. Ако Вие участвате в дебата и сега откривате някои неща, мисля, че е по-добре да не го коментираме. Разбира се, този въпрос може да бъде поставен пред един друг орган на Народното събрание – разбирате какво точно имам предвид. Продължаваме с гласуване. Отново ще Ви припомня: „Проект! РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни

Гласували 155 народни представители: за 94, против 52, въздържали се 9. Предложението е прието. Отрицателен вот – имате думата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах против изводите, които са направени в Доклада, който ни беше предложен от тази Временна анкетна комисия, защото считам, че в него има… Господин Председател, ако може да призовете за малко тишина, и колегите да седнат. Не знам дали някой слуша. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, отрицателният вот е част от демокрацията и процедурата на работа на Народното събрание. Моля да изразим същото уважение, както към всяко едно изказване на народен представител. Моля Ви, заемете местата си или напуснете пленарната зала. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Не знам дали слушат колегите – представители на Националната агенцията за приходите – виждам, че те вече напускат залата. Явно това, което ще кажем в този отрицателен вот, не е интересно, но изводите в този доклад са непълни. Тук не чухме от директора на НАП какво всъщност се случва, след като се получи този инцидент миналата година. предприе сериозни промени в системата – това го чухме, но не чухме колко струват тези промени на българския бизнес. Вие знаете ли, че от началото на тази седмица всички ползватели на по-стари операционни системи, на по-стари интернет браузери са принудени да ги сменят, за да могат да отговарят на новите изисквания за сигурност на НАП? Никой не каза какво струва това на българския бизнес! Никой не каза какъв е анализът от направените промени, до какво са довели те като разходи и ползи за българския бизнес! И нещо друго. В Доклада липсва една много важна информация за това дали вече са отстранени онези проблеми в информационната система на НАП,